Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i dag kl. 11.00 med førstebehandlingen af det netop fremsatte lovforslag. Jeg henviser